reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, prvo čitanje, P.Z. br. 601 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili. S nama je ministar Mirando Mrsić. Ministre uvodno? Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Dakle ono što smo i najavili kod donošenja važećeg Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje koji je donijet 2012.godine da ćemo pratiti kroz godinu dana njegovo provođenje i da ćemo temeljem tog praćenja vjerojatno doći pred Sabor sa izmjenama tog zakona. Napominjem da se ovaj zakon pokušao donijeti u zadnjih 15 godina i da nije bilo uspjeha jer se nikako nije uspjelo dogovoriti između sindikata i poslodavaca kako taj zakon treba izgledati. To je zakon koji regulira odnose između sindikata i poslodavaca i Vlada tu jedino ako ju promatrate kao poslodavca imala je nešto raditi,međutim obzirom da 15 godina 15 godina se nije uspjelo postići konsenzus kako taj zakon treba izgledati mi smo 2012.bili toliko odlučni da donesemo taj zakon. Osnovna svrha donošenja zakona bila je poticanje sindikata na suradnju, jačanje kapaciteta socijalnih partnera za socijalni dijalog te poticanje kolektivnog pregovaranja. Danas na području dvije ili više županija djeluje ukupno 308 sindikata i 23 udruge sindikata više razine a na lokalnoj razini odnosno na području jedne županije djeluje 313 sindikata i 3 sindikata više razine. Kritičari ovog zakona su upozoravali da će zakon biti negativan, da će se smanjiti broj sindikata, da ćemo otežati sindikalno pregovaranje, pa ono što je ovaj zakon polučio u proteklih godinu dana je ono što je sasvim suprotno od onih kritičara koji su nam to predbacivali. U odnosu na okrupnjavanje udruga sindikata više razine nakon stupanja na snagu ovoga zakona udružile su se dvije sindikalne središnjice u jednu i umjesto 5 imamo 4. Ovaj zakon je također usmjerio veću suradnju sindikata kod kolektivnog pregovaranja na granskoj razini i na razini poslodavaca jer pregovarački odbori sindikata su se u velikoj većini slučajeva utvrđivali sporazumom svih sindikata a ne prebrojavanjem članstva. dana stupanja na snagu ovog zakona u onim slučajevima gdje djeluje više sindikata na razini za koje se sklapa kolektivni ugovor gotovo 80% sindikata svoj reprezentativnost ostvarilo je na temelju potpisanog sporazuma svih sindikata bez potrebe za prebrojavanje. Jedna od kritika ovog zakona je bila da ćemo sada dovesti do toga da će u svako tvrtki se stalno prebrojavati članovi sindikata da bi se došlo do sporazuma oko kolektivnog pregovaranja. Također smo najavili da ćemo pratiti samo provođenje zakona i da u onim slučajevima dijelovima zakona za koje utvrdimo da postoje određene pravne praznine da ćemo doći sa izmjenama zakona ili sa novim zakonom. Tako smo utvrdili da bi postupak utvrđivanja reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata na nacionalnoj razini kao i sindikata za kolektivno pregovaranje trebalo ipak pojednostaviti i ubrzati jer smatramo da proces mora biti brz, jednostavan i učinkovit. Nakon niza konzultacijskih sastanaka sa socijalnim partnerima i sindikatima i poslodavcima pristupili smo izradi novog zakona jer smo željeli drugačije urediti samu materiju, rasteretiti zakon, a to bi bilo jedino moguće sa novim zakonom jer bi izmjenama postojećega napravili nešto što ne bi bilo dobro odnosno ne bi bilo pravno točno. Jedno od ključnih pitanja koje se uređuje ovim zakonom je pitanje stranaka kolektivnog ugovaranja i prava na štrajk. Naime ako pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora mogu voditi samo reprezentativni sindikati tada se nameće zaključak da stranke tog kolektivnog ugovora mogu biti samo dio ili svi reprezentativni sindikati. U tom smislu ovim zakonskim prijedlogom predlaže se definirati tko može biti strankom kolektivnog ugovora, a pitanje pregovora i stranaka kolektivnog ugovora otvara pitanje da li ne reprezentativni sindikati koji ne mogu pregovarati o sklapanju kolektivnog ugovora mogu pokrenuti štrajk zbog sklapanja izmjene ili obnove kolektivnog ugovora. Ovim zakonom predlažemo propisati da strankom kolektivnog ugovora mogu biti samo reprezentativni sindikati koji su sudjelovali u pregovorima o njegovom sklapanju ali je u tom slučaju potrebno definirati kada će takav kolektivni ugovor biti važeći. Naime čak i u slučaju da su svi reprezentativni sindikati pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora otvara se pitanje da li taj kolektivni ugovor može biti važeći ako ga potpiše samo jedan reprezentativni sindikat koji okuplja možda samo 21% radnika članova sindikata. Taj je problem posebice istaknut u području kolektivnog pregovaranja u javnim službama u kojima postoji veliki broj sindikata u pojedinim djelatnostima. Stoga se ovim zakonom predlaže da će kolektivni ugovor kojeg su pregovarali reprezentativni sindikati biti važeći ako ga potpišu reprezentativni sindikati koji u svom članstvu imaju više od 50% radnika članova u odnosu na ukupan broj radnika članova svih reprezentativni sindikata na području odnosno odnosno razini za koju se kolektivni ugovor sklapa. Na prijedlog većine sindikalnih središnjica usvojen je prijedlog da se onemogući strukovno kolektivno pregovaranje, napominjem da ovdje nisu sindikalne središnjice bile suglasne i da smo usvojili mišljenje većine. U tom smislu i propisivanje posebnih uvjeta reprezentativnosti strukovnih sindikata koji su prema važećem zakonu morali ispunjavati dosta niže kriterije za reprezentativnost čime se poticala daljnja fragmentiranost sindikalne scene. Ono što i napominjem da u ovih proteklih godinu dana nismo vidjeli masovno stvaranje strukovnih sindikata, dapače ostali su na onoj istoj razini ali smo uvažili primjedbe sindikalnih središnjica, većini sindikalnih središta da strukovni sindikati ne bi bili stranke kolektivnog pregovaranja. Tim više što dosadašnja primjena zakona ukazuje da se najveći broj reprezentativnosti stječe na temelju sporazuma sindikata, dakle sindikati sjednu za stol i dogovore se. Također je usvojen prijedlog sindikat da se poslodavcima onemogući pravo na pokretanje utvrđivanja reprezentativnosti, da se ukine obveza da o sastavu pregovaračkog odbora sindikata odlučuje povjerenstvo ako se nakon postupka utvrđivanja reprezentativnosti reprezentativni sindikati ne mogu dogovoriti o sastavu pregovaračkog odbora. Nadalje, za razliku od važećeg zakona temeljem kojega svi sindikati potpisnici sporazuma stječu reprezentativnost ovim se zakonom predlaže da svi sindikati međusobno pisanim sporazumom utvrđuju koji su sindikati reprezentativni za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora što je dobro rješenje za ona područja odnosno razine na kojima djeluje velik broj sindikata kao što je to npr. Zagrebački holding. Dakle, reprezentativni sindikati koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora ali isti nisu potpisali mogu organizirati i provesti štrajk zbog sklapanja izmjene ili obnove kolektivnog ugovora dok to pravo ne ostvaruju nereprezentativni sindikati kao niti neprezentativni sindikat koji je odbio pregovarati o tom kolektivnom ugovoru. Ističemo da uskrata prava nereprezentativnosti sindikatima na organiziranje i provedbu štrajka zbog sklapanja izmjene ili obnove kolektivnog ugovora se prema međunarodnim standardima ne smatraju suprotnim načelima slobode udruživanja. Primjena važećeg zakona bila je otežana i u postupcima utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivne pregovore o državno javnim službama jer u jednakim situacijama nisu dosljedno poštivana i jednaka načela te se za državne službe utvrđivala reprezentativnost sindikata a za javne službe se za pregovore o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora utvrđivao sastav pregovaračkoga odbora. Osim toga i primjena nacionalne klasifikacije djelatnosti na definiranje područja za koje se kolektivno pregovara pokazala se neprimjenjivom osobito za kolektivne pregovore u realnom gospodarstvu gdje se uobičajeno pregovara na razini jednog poslodavca ili na razini udruge poslodavaca. Trajanje jednom utvrđenom reprezentativnosti sada se produžuje na vrijeme važenja sklopljenog kolektivnog ugovora pa se zakonom jasnije propisuju situacije ukoliko tijekom važenja kolektivnog ugovora ili nakon njegovo isteka dođe do promjena na sindikalnoj strani ili ukoliko je počeo djelovati novi sindikat. U tom slučaju će se ponovno utvrđivati reprezentativnost. A ako se reprezentativni utvrde različiti sindikati tada se može pregovarati samo o novom kolektivnom ugovoru čijem sklapanjem prethodi kolektivni ugovor, čijim S obzirom na uočene nedostatke u provođenju postupka utvrđivanja reprezentativnosti udruga sindikata i udruga poslodavaca više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima ovim se zakonom na jasniji i pravedniji način uređuje postupak utvrđivanja reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima. Na prijedlog sindikalnih središnjica na pravedniji je način utvrđeno vremensko razdoblje za koje se dostavljaju podaci kao i vremenska točka u odnosu na koju sve sindikalne središnjice dostavljaju podatke. Evo dopustite da za kraj još U odnosu na postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje također je dopunjen postupak koji se provodi pred povjerenstvom te se uskraćeni rokovi postupanja. S obzirom da u primjeni odredbi o načinu kriterijima i pravima sudjelovanja u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini kao i odredbi o povjerenstvu nije bilo poteškoća niti dvojbi isti se predlaže u gotovo neizmjenjenom sadržaju. S obzirom da je cilj izmjene zakona bio ujedno normativno pojednostavljenje teksta zakona u tom je smislu bilo potrebno izvršiti značajne nomotehničke intervencije u sam tekst važećeg zakona. Stoga umjesto izmjena i dopuna važećeg zakona predloženo je donošenje novog integralnog teksta zakona o reprezentativnosti. I zaključno, dosadašnja primjena zakona je pokazala da zakon ima pozitivne učinke na suradnju sindikata s obzirom da se u velikom broju slučajeva temelji na sporazumu svih sindikata. Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti je ubrzan i pojednostavljen a sve izmjene i prijedlozi izmjene zakona temelje se na dosadašnjim iskustvima i praksi primjene zakona. O svim pitanjima koje je ministarstvo otvorilo tijekom rasprave o sadržaju izmjene zakona postignuo je konsenzus dok suglasja nije bilo u onim pitanjima koje ministarstvo u postupku nije niti otvorilo. Zakon će za posljedicu imati jačanje i okrupnjavanje sindikata što je bitan preduvjet kvalitetnog socijalnog dijaloga za koji je Vlada u potpunosti uvijek postoji netko tko je nezadovoljan ali da se može dogovoriti da se neke stvari promijene ako postoji konsenzus i želja da se stvari mijenjaju. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem ministre. Imamo jednu repliku, Boro Grubišić, izvolite.

saborski zastupnik slušam vaše riječi jednostavno mi pada na um pitanje je li ovaj zakonski prijedlog zapravo isključivo u svrhu antiprotivnog ili protivnog djelovanja Hrvatskom liječničkom sindikatu? Jer ako ste pročitali one odredbe u kojima je 50% udjela u granskom sindikatu, dakle stručnog sindikata ili 50 tisuća svejedno jer nas nema toliko liječnika ukupno a kamoli u sindikatu onda zapravo hrvatski liječnički sindikat ispada iz igre i u svezi organizacije štrajka i u svezi pregovora sa Vladom. Tako mi se čini da je u tom smislu i u tom smjeru zapravo usmjeren ovaj zakonski prijedlog i to je jedini zapravo čini mi se njegov cilj. Zahvaljujem. Odgovor, izvolite ministre. i također su se usuglasile sa ovim rješenjem da strukovni sindikati ne mogu biti stranke kolektivnog pregovaranja, osim u onim slučajevima kada se dogovore sa svim drugim sindikatima i postanu dio pregovaračkog pregovaračkog odbora što je bio slučaj i za pregovarački odbor za granski kolektivni ugovor za zdravstvo. Prema tome, ovo je dogovor sindikata, Vlada s time nije imala nikakve veze. Dakle većina središnjica, 3 središnjice su bile za ovo rješenje, 1 u kojoj je Liječnički sindikat je bila protiv toga i ovaj zakon nije uperen protiv Liječničkog sindikata. Liječnički sindikat ima pravo pregovarati, ima pravo štrajkati, dakle on je dio pregovaračkog odbora za granski kolektivni ugovor. Prema tome, tu ja ne vidim, vaše insinuacije ne stoje.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću ovaj put biti vrlo kratak, nadam se da neću izazvat buru nemam, barem nemam namjeru. Ali ono što ću reći je sljedeće. Dakle u nekim uređenim društvima, koliko god mi doživljavali recimo Italiju kao nedovoljno uređenu, ali tamo ovaj Zakon o reprezentativnosti ne bi trebao jer imaju jednu dugogodišnju tradiciju, zna se tko za što pregovara, niti bi bilo ovog prijepora koje je sada ministar objasnio kolegi Grubišiću, dakle strukovni sindikati ne mogu to je dio europske tradicije, ne mogu pregovarati samostalno u kolektivnom ugovoru. Mogu pregovarati u sklopu šireg pregovaračkog tipa i tu nikakve dileme nema, a imaju pravo na štrajk i pojedinačno. Dakle to je njihovo pravo, organiziranje i strojovođa i kontrolora leta i medicinskih sestara, dakle to je sve uobičajeno u europskoj praksi. Dobro je da je ovaj zakon u dva čitanja, zato što ima neke velike falinke, nema, priređen je na temelju suglasnosti socijalnih partnera što je jako dobro i tako bi trebali biti pripremljeni većina zakona koji uređuju radno i socijalno zakonodavstvo. Drugo, ovaj zakon sjećam se i primjedbi u ovoj sabornici kad smo razgovarali, kad je prvi put donijet ovaj zakon gdje smo, barem sam ja tada protestirao na neravnopravan položaj između Udruga poslodavaca i Udruga sindikata. U ovom prijedlogu zakona je to po kriterijima na neki način uspostavljen balans, jedna ravnoteža pa se traže i kriteriji za udruge poslodavaca više nego što je to bilo do sada, u dva čitanja se eventualno sve primjedbe koje će biti ovdje izrečene ili možda još i od udruga poslodavaca i sindikata, a kvalitetne su, mogu se ugraditi. Ono što vas molim gospodine ministre, jer smo na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo imali jednu lepezu primjedbi predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, ja znam da je to možda na neki način sukob interesa da on vama preporuča neke izmjene, ali mislim da je to u dobroj vjeri da na neki način vam ukaže na dosadašnje eventualne nedorečenosti, odnosno prijepora u radu u radu tog povjerenstva. Mislim da možete vrlo konstruktivno te primjedbe ugraditi u konačni prijedlog zakona. Evo za kraj, klub HSU-a će podržati donošenje ovog zakona u prvom čitanju i aktivno sudjelovati u pripremi što kvalitetnijeg konačnog prijedloga zakona i očekujemo ga u drugom čitanju. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a Goran Marić, izvolite.

Poštovani ministre sa suradnicima, poštovani potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Najsretnije je društvo koje ne treba se sindikalno organizirati uopće. U tvrtkama koje imaju prirodan, čovječan, normalan odnos prema radnicima nema potreba za sindikalnim organiziranjem. Zapravo sindikalni pokret je i nastao iz potrebe, on je nužda, on je reakcija, reakcija na nepoželjne pojave. Reakcija zbog odnosa poslodavaca prema radniku. Odnos poslodavaca prema radniku se kretao od robovlasničkog odnosa, preko izrabljivačkog pa do danas do podcjenjivačkog. Suvremeno tržišno gospodarstvo je pokazalo sve slabosti odnosa između poslodavaca i radnika, iako se ono razlikuje od države do države i ogromne su razlike. Sjetimo se samo primjerice, donedavno je u Japanu bio radni odnos doživotno tretiran. Znači kad je radnik stupio u radni odnos on je imao doživotni ugovor o radu sve do nedavno. Sindikalni pokret je i odgovor na ponašanje pojedinaca počevši od počevši od industrijske revolucije pa sve do danas. Zapravo suština djelovanja sindikalnog pokreta se vrlo malo promijenila u svojoj suštini. Kako su se nekada snimali kultni filmovi o sindikalnim pokretima mogli bi se i danas snimati iz istih razloga. Prije dva stoljeća se borili radnici za osam satno radno vrijeme i danas se bore za osam satno radno vrijeme i još se nisu izborili. Ne znam kuda društvo ide ako se čovjeku onemogućuje pravo na rad, a kad mu se omogući pravo na rad onemogućuje mu se da radi 8 sati. Čovjek koji radi više od 8 sati a posebice u uvjetima kad mu se i ne plati taj prekovremeni rad kao što je u Hrvatskoj najčešće slučaj onda postoji realna potreba za sindikalnim djelovanjem. Lomili su se sindikati, nekada silom, a danas zakonima. I ovaj zakon iako kaže da potiče organiziranje i jačanje sindikata zapravo će djelovati kao razarajući čimbenik sindikalnog organiziranja. Danas smo svjedoci slabljenja sindikalizma općenito. U Hrvatskoj je samo jedna trećina radnika organizirana u sindikat, a u EU samo jedna četvrtina. I to kazuje o mnogim stvarima. U obrazloženju zakona se kaže da se ovim zakonom želi konsolidirati sindikalni pokret. Mislim da se sindikati znaju organizirati i bez potpore Vladi. Sindikat po svojoj definiciji je primjer organiziranosti i konsolidacije. Ali zbog važnosti postavlja se pitanje zašto prilikom prijedloga ovoga zakona nije postignut dogovor sa sindikatima, iako čujemo da je. Ali po onome što smo dobili od sindikalnih organizacija ne postoj dogovor oko ovako važnog zakona i ovoga kojeg smo prije imali ovoga i sljedećeg koji dolazi na dnevni red Zakona o radu. Pa s kim se treba dogovoriti ako ne sa sindikatima? Ali kako nije postignut dogovor sa sindikatima oko kriterija reprezentativnosti. Znači govori se o kriterijima reprezentativnosti i sindikata i poslodavaca, a kriteriji reprezentativnosti sindikata nije postignut sa sindikatima. Pa bar minimum tog konsenzusa je trebao biti sastavni dio ovog zakona. Bojim se da će ovaj zakon i najavljeni Zakon o radu proizvesti nešto što nije dobro i što se ne smije dogoditi nikako, ni u kojem slučaju a to je štrajk ili generalni štrajk. Prosvjedi, štrajkovi, a posebice generalni štrajkovi nanose toliko i trenutne, ali i dugoročne štete, neprocjenjive štete. I tko se god igra brojkama o procjenjivosti takvih šteta onda površinski promatra taj problem, jer su štete nesagledive i dugoročne. Štrajk se treba izbjeći posebice u ovakvoj situaciji koja je već pet godina, a iz godine u godinu sve lošija i lošija. Sve više nezaposlenih, sve lošije stanje gospodarsko, sve veća zaduženost, sve veći deficit i još na to generalni štrajk. Zna li Vlada koliku odgovornost na sebe preuzima ako dođe do generalnog štrajka? Ali nije sindikatima cilj generalni štrajk? Ono je sredstvo, ono je reakcija, ono je nužda. Zato još uvijek ima i vremena i mjesta i prostora za dogovor, a bez razgovora je nemoguće postići dogovor. Porukama preko novina nitko nije postigao dogovor. Pa ovdje se ne radi o pojedinačnim interesima, ovdje se radi o interesima države, o nacionalnim interesima, o sudbini hrvatskog naroda, o sudbini radnika. Zato ne dopustimo da dođe do takvog štrajka. Iako profesorica sa Ekonomskog fakulteta Obadić piše u jednom svom radu da prosvjedi, štrajkovi ne bi trebali biti glavni i jedini način izražavanja nezadovoljstva pojedinaca, a posebice ne organiziranih sindikata. Upućuje i na to da postoji niz strategija i taktika koje mogu revitalizirati ulogu sindikata, upućuje i na to u svom radu znanstvenom da se sindikati trebaju modernizirati, da moraju postati kreativni, proaktivni, kooperativni i fleksibilni sa čime se svi možemo složiti s tim da bi morali biti okrenuti atraktivni novim generacijama zaposlenika. I s tim se slažemo ali gdje su ti novi zaposlenici, gdje su ti novi radnici, pa nemamo više novih radnika nego imamo više nezaposlenih i više na Zavodu za zapošljavanje. uloga sindikata u Hrvatskoj se razlikuje od uloga sindikata u zemljama koje su svoju gospodarsku aktivnost uredili na civiliziraniji način nego u Hrvatskoj. Hrvatska još uvijek pati ali što je najviše, više negativnosti se pojavljuje u vremenima krize u odnosima između poslodavca i radnika. bez kojih poslodavac ne može ništa nije stvoreno, niti jedan kapital nije oplođen, niti jedna investicija nije završena u roku niti bila profitabilna a da nije tome pridonio radnik. Nije to napravio ni vlasnik, to je napravio radnik. I u svemu tom najgore prođe radnik. 34 milijarde kuna neto dobiti u 2012. godini su ostvarili poslodavci, od toga samo 348 poslodavaca je ostvarilo 18 milijarda kuna a takav odnos prema radnicima. Ili im ne isplate plaću ili im je plaća nedostojna čovjeka. Uvijek čast iznimkama i još uvijek srećom u Hrvatskoj postoje organizacije i poslodavci među kojima ne treba sindikalna organizacija uopće. Više ih štiti poslodavac nego bi ih štitila sindikalna organizacija, ima ih srećom takvih ali ima i onih kojima radnik ne predstavlja ništa nego kazao sam samo kao mjesto troška. Zato i ovdje u obrazloženju zakona sindikati upozoravaju na neke nedostatke ovoga prijedloga zakona pa se u obrazloženju kaže da zaključno treba naglasiti i zahtjev Europske socijalne povelje koja jasno navodi kriterij reprezentativnosti da moraju biti propisani zakonom. To je preporuka a ne piše da moraju biti, nego je preporuka Europske socijalne povelje. Zašto se u članku 3.u stavku 2.u broj radnika članova sindikata ubrajaju se radnici, članovi sindikata kojima poslodavac na temelju pisane suglasnosti usteže sindikalnu članarinu. Pa po tomu polovica onda nisu članovi sindikata jer poslodavac ako im ne isplaćuje plaću onda mu ne može ustegnuti ni članarinu. Zamislite kažnjava se radnik već jedanput zato što je kažnjen, ne isplati mu se plaća, a onda se kažnjava i ovim zakonom, ne može biti član sindikata jer mu nije ustegnuta članarina. A ovakve slobodno nazovimo devijacije bi trebalo ispraviti i iskoristiti. U članku 5.stavak 2.u postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata iz stavka 1 ovog članka reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji kod poslodavca ili na razini za koju se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20% radnika članova od ukupnog broja. Zašto prag ne bi bio 10%, zašto baš 20? Nakon svih razgovora, pregovora, ako argumenti budu snažniji za 20 nego za 10 neka bude 20 ali nema niti jednog argumenta koji bi potkrijepio ovu tezu ili koji bi demontirao želju da to bude 10 ili 15% a ne 20%. Klub HDZ-a ne može podržati zakon koji se odnosi na reprezentativnost udruga, poslodavaca i sindikata, dakle odnosi se i na reprezentativnog sindikata a da to sindikati ne podržavaju

Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo gospodine zastupniče, kada ste govorili u prvom djelom vašeg izlaganja govorili ste da će ovaj zakon razarajuće djelovati na sindikat. Ne mogu se nikako složiti s tom vašom tezom, tim više što vjerujem da se i vi slažete ukoliko bi bilo dogovora među sindikatima prije svega među sindikatima onda sigurno da ne bi, onda mi vjerojatno danas uopće ne bi ni govorili o ovom zakonu. Ono što evo ponavlja gospodin Hrelja, evo Italija nema takav zakon ima samo kodeks, znači postoji mogućnost dogovora. Kod nas očito tog dogovora nema, to je u uvodu i i rečeno i potreban je zakon, to sve skupa treba urediti i zakonom kad tog dogovora nema. A isto tako vjerujem da i vi uviđate da je po meni veći problem ono što djeluje razarajuće na naš sindikalni pokret kako ste ga vi nazvali ili bolje rečeno na našu sindikalnu zbilju upravo rascjepkanost sindikata i usitnjenost koja dakako datira po meni iz onog doba kad smo donijeli katastrofalne loše zakone vezane uz djelatnost trgovačkih društava, pretvorbu, tada stečajeve i općenito privatizaciju u Hrvatskoj i kada je nastala jedna ovakva sindikalna scena s tim dakle atavizmima a dobar dio rukovodstva sindikalnih još je uvijek iz tog doba. I siguran sam da se slažete samnom da ovih otprilike ni 500 tisuća sindikalno organiziranih zaposlenika su iz tercijarnog sektora, jel tako, manje iz primarnog i sekundarnog, odnosno ono što danas kolokvijalno nazivamo iz realnog sektora.

ali nije, a što naslućujem, nije dobro da postoje poželjni i nepoželjni sindikati. Nisu sindikati koalicijski partneri Vlade pa da ima poželjnih i nepoželjnih, zato je nužno dogovor i ne možemo siliti zakon zato što nema dogovora. Sačekajmo sa zakonom dok se ne postigne dogovor, kolika će šteta biti, veća sigurno od koristi ovoga zakona ako nema dogovora. Ako sam ministar kaže da ćemo godinu dana promatrati efekte provođenja ovog zakona pa ćemo u roku od godinu dana donijeti izmjene mislim da je pametnije sve dogovoriti pa da nema izmjena, nego godinu dana čekati, a ništa se neće dogoditi osim velikih posljedica. Mala je razlika između generalnog štrajka i fitilja koji može dovesti do neželjenih scena. Bojim se da zbog vrlo površnog pristupanja, ne vašega, nismo uopće svjesni u kakvoj je Hrvatska situaciji. I zašto uvijek moramo imati razbijenu glavu pa progledati nakon toga? Nije dobro zavijati glavu prije nego bude razbijena, ali je potrebno gledati, promatrati, razmišljati i zaključivati. Ne znam zašto se pokušava izbjegavati dogovor, a forsirati nešto što će dovesti do štrajka koji samo može prouzročiti takve negative zbog kojih ćemo ispaštati dugo, dugo. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić, iskreno govoreći postavlja se pitanje koji je smisao ovoga zakona? Da li da se discipliniraju određeni sindikati ili da se postignu određeni ciljevi jer očigledno je da socijalnog dijaloga u Hrvatskoj nema. Međutim ono što je ključno kada uzmemo koliko ljudi je vezano na državni proračun, prima plaću iz državnog proračuna, koliko ljudi je vezano na proračune jedinica lokalne samouprave i na poduzeća u vlasništvu države i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, tu trebamo isto tako dodati puno poduzeća u nekim radno intenzivno aktivnim gospodarskim granama koje su isto u većini države, onda dolazimo do toga da je s jedne strane država poslodavac i s druge strane država kreira zakonodavni okvir. I to je možda najveći problem u ovome svemu što se događa kod nas jer kada realno pogledamo u svim ovim sindikalnim pregovorima, najveći problem je, a to svi i kolege iz Vlade znaju, najveći problem je sa sindikatima koji primaju na određen način novce iz državnog proračuna jer Vlada ima vrlo malo problema u pregovorima, zapravo da sudjeluje i da je dio pregovora koji obavljaju poslodavci za sindikatima. Dakle ovaj zakon reprezentativnosti skrećemo isključivo potokom zbog toga što Vlada ne može naći zajednički jezik sa sindikatima koji su vezani za državni proračun i toga smo svjesni već 2 godine, to se nažalost događalo i u prethodnim razdobljima i kada su se pokušale neke stvari presjeći, reći da naprosto s obzirom na novonastalu gospodarsku situaciju neke stvari ne idu, neki su to politikantski iskoristili pa im se to danas razbija o glavu. Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Šuker, ne znam koji je smisao prijedloga ovoga zakona. Pitali ste i što će se postići? I na to je odgovor ne znam. Ali do čega će dovesti, bojim se da znam i strah me i pomisliti do čega može dovesti nasilno izglasavanje ovakvog zakona. Zašto, a nema doista opravdanih i racionalnih razloga za uvođenje različitih rješenja za sindikate ovisno o tomu na kojem području djeluju? Zašto različiti kriteriji za sindikate po područjima? Zašto pravila reprezentativnosti za sindikate koji pregovaraju za kolektivni ugovor ili za državne službenike i namještenike, kao i za sindikate koji pregovaraju za temeljni kolektivni ugovor i državne službene namještenike u javnim službama? Ne bi bili isti kao i za sve druge sindikate. Zašto? Nema obrazloženja zašto je različito. I tu je odgovor. Sami ste kazali, zato što je Vlada i poslodavac, zato različito tretira sindikate. Ali upravo taj različiti tretman dovest će do pogubnih posljedica, stravičnih posljedica.

Dakle, zašto ne strukovno pregovaranje i to je konsenzus svih sindikalnih središnjica jer svi smatraju da će to dovesti do fragmentiranja sindikalne scene i sve dakle, četiri sindikalne središnjice, tri su se apsolutno usuglasile da nema strukovnog pregovaranja. Što se tiče primjedbe gospodina Hrelje da smo imali primjedbu člana povjerenstva koji je bio član i povjerenstva koje je formirano temeljem ovog zakona, održali smo sjednicu i tu smo dosta stvari razriješili. Ali temeljno pitanje je ovog zakona je da svako od nas treba podnijeti dio svoje odgovornosti za ono što radi. I zazivanje katastrofe i katastrofičnosti sa ovim zakonom je nešto što nema veze. Dakle nema veze niti sa pregovorima, nema veze niti sa Zakonom o radu nego ovaj zakon je polučio svoj uspjeh i vidi se iz toga što su se sindikalne središnjice udružile, vidi se iz toga da kolektivno pregovaranje funkcionira, da 80% njih se udružilo prije nego što su išli u prebrojavanje. Prema tome, ovo je samo nastavak procesa koji smo otvorili prije godinu dana kada smo donijeli zakon. Zakon je usuglašen maksimalno u svim onim dijelovima osim u onom dijelu gdje se same središnjice nisu mogle dogovoriti među sobom. Mi ovaj zakon nećemo promatrati sljedećih godina nego smo zakon donijeli i mislimo da su rješenja unutra dobra jer su donesene konsenzusom i kada govorimo o kriterijima za udruge sindikata i kada govorimo o kriterijima za udruge poslodavaca na nacionalnoj razini. Također smo usuglasili i ova pitanja koja su vezana uz pregovaranje u državnoj službi jer ovdje moraju biti drugačije formiran pregovarački odbor zato što imate više struka, imate više grana. Nije isto pregovarati u tvrtci koja npr. koja se bavi metaloprerađivačkom industrijom gdje su svi sindikati iste struke, pregovaraju o istome, a kada govorimo o temeljnom kolektivnom ugovoru za državne službe pregovori su drugačiji nego za javne službe jer javne službe moraju sadržavati i socijalu i zdravstvo i školstvo i kulturu i zato je taj pregovarački odbor. Dakle nije nikakva intencija da mi nešto namjerno dijelimo i tako nego jednostavno to je zakonitost koju imamo. Zakon nećemo promatrati godinu dana, zakon je dosta usuglašen i sa socijalnim partnerima i mislim da će polučiti onu ulogu koju ima, a to je da se reprezentativnost u prvom redu određuje dogovorom ali kada se ne uspiju dogovoriti da se onda ide u prebrojavanje članstva. I nikome se ovim zakonom ne brani ustavno pravo na štrajk. Hvala ministre. Imamo dvije replike. Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Gospodine ministre, nisam katastrofičan uopće, samo pokušavam promatrati cjelinu, a ne izolirano ovako kao što vi to radite. I slažem se sa svim što ste vi kazali. Ali u uvjetima kada je 400 tisuća nezaposlenih u uvjetima kada se događaju predstečajne nagodbe ovakve kakve jesu, u uvjetima kada je slučaj Šegon, slučaj ovaj, slučaj onaj kap prelijeva čašu. To moramo promatrati u kontekstu cijelog događanja stanja u Hrvatskoj. Da je 100 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj, jedan ovakav zakon bi možda prošao šutke, ali sa 400 tisuća nezaposlenih sa ćirilicom u Vukovaru, sa otvaranjem frontova na svim stranama, sa gladi koja navire, sa krizom koja je sve teža, sa radnicima koji se šikaniraju ovo samo može biti mali dodatak. On ne zavređuje ovakvu reakciju kao što sada predviđaju i ne zavređuje generalni štrajk, ali generalni štrajk je reakcija na sve a ne samo na ovo. E toga se bojim. Zato treba biti osjetljiv i pažljiv i u svom radu promatrati što se događa sa društvom u cjelini ne samo u svom segmentu. Pa vidite, problemi u obrazovanju, problemi u poljoprivredi, 50% pada proizvodnje mlijeka, problemi na svakom koraku, problemi se nagomilavaju i onda je dovoljno samo malo. Pa ratovi zbog iskrice dolaze. Samo je malo trebalo u Ukrajini, ne želim nikada to upravo zbog toga što ne želim što znam kakve su ekonomske posljedice

i da ovaj zakon baš to radi potiče kolektivno pregovaranje, da se sjedne za stol i da se razgovara za stolom. O onome o čemu vi govorite ovaj zakon nije zakon koji će izazvati bilo kakve tenzije iz razloga što je zakon koji već provodimo godinu dana, stekli smo dobro iskustvo u svemu tome, ljudi su se navikli na zakon i uveo je reda u samo kolektivno pregovaranje. S naše strane, kada govorimo o ovome drugome o čemu vi govorite uporno, pozivamo za stol, za pregovore, za razgovore da sjednemo za stol i razgovaramo o svim problemima. Tako smo radili i sa ovim zakonom radili smo i sa svim zakonima koji se tiču tržišta rada. Uvijek smo otvoreni za razgovore, sjesti i razgovarati jer se uvijek za stolom stvari trebaju Ali s druge strane opet ne pristajemo na uzmi ili ostavi taktiku. **Batinić, Milorad Hvala lijepo. Moram priznati da sam reagirao na istu rečenicu kao i kolega Marić kada ste spomenuli zazivanje katastrofičnosti. Ni u jednom trenutku se ne bi složio s tim da bilo tko, bilo tko normalan u ovoj državi zaziva katastrofičnost. No međutim evidentno je da je kod vas, mislim tu na Vladu kada govorim kod vas, da ne postoji uopće realnost, dodir sa realnošću, da uopće niste svjesni koliko je ljudima teško i kako žive i kako doživljavaju ovu pa budimo iskreni bahatost vlasti. Spomenuli ste da niko nije limitirao pravo na štrajk, pa ja ću vas podsjetiti da je recimo za vrijeme rata smo imali daleko veće štrajkove po 20 dana koji su da ne kažem paralizirali državu pa nitko to nije doživljavao kao rušenje države. postavljate tezu da ono tko se ne složi s onim upravo ovo što ste vi zadnje rekli "uzmi ili ostavi" tko se ne složi s vama taj je malterne nacionalni neprijatelj. Mislim da u kriznim vremenima upravo u ovakvima kakvo je sada vrijeme da sada tek treba doći do konsenzusa, treba doći do dogovora svih partnera. A vi svojim radom dokazujete da vas taj dio ne interesira. Postavljate priču iako komentira, gospođa do vas komentira to na krajnje neprimjeren način ali dobro, to smo već navikli. mislim da je svim u interesu jer mi ne postavljamo priču što gore to bolje nego da bi trebalo upravo doći do dogovora oko svega. Nažalost po svim dosadašnjim postupcima vi ste dokazali da niste spremni za to. Hvala. Odgovor. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Odgovornost je nešto što svi trebamo nositi pa i vi kada diskutirate. I kada izlazite i na pressice i sve ostalo. I vi imate odgovornost za ono što nama sada imputira. Nije samo naša odgovornost nego i vaša i svih onih koji djeluju na političkoj sceni. I to je ono o čemu trebate, trebamo svi razmišljati o odgovornosti svih nas koji djelujemo na sceni i sindikata i poslodavaca i Vlade i svih ostalih da ne nabrajamo. I mi jesmo odgovorni i mi želimo dogovor, želimo razgovor i pozivamo na razgovor i pozivamo da se sjedne za stol. Ali ne ultimativno ako se ne pristane na naše prijedloge mi više nećemo pregovarati. Vlada nije prekinula pregovore niti u jednom trenutku Vlada nije prekinula pregovore. Prema tome, ne možete nam imputirati da imamo nedostatak socijalnog dijaloga, da ne želimo dapače razgovaramo. I kada govorimo o socijalnom dijalogu on je itekako razvijen na …/Govornik se ne razumije./… razini. Ja sam jučer bio u Koprivnici na Gospodarsko socijalnom vijeću u Koprivničko-križevačkoj županiji i imali smo vrlo konstruktivan razgovor i sindikati i poslodavci i s druge strane župan i ja kao ministar. Prema tome, ova Vlada nije ta koja je prekinula pregovore, ova Vlada nije ta koja ne želi razgovarati. I ja pozivam već, više ne znam koliko puta da sjednemo za stol i da razgovaramo i da za stolom riješimo probleme koji postoje ali ne sa ultimatumom da ne može biti drugačije nego samo onako kako se nama sviđa. Zahvaljujem. U ime Kuba HNS-a Jozo Radoš. Izvolite. regulira vrlo važno osjetljivu materiju funkcioniranja jednog od važnih faktora socijalnog dijaloga a to su sindikati i ja najprije želim pohvaliti ministarstvo koje je prošle, 2012. godine nakon 4 godine pregovaranja ipak uspjelo predložiti a Hrvatski sabor donijeti ovaj temeljni zakon o kriterijima, reprezentativnosti. A i tada je vrlo dobro dakle planirano ministar najavio da će nakon praćenja provedbe toga zakona predložiti Hrvatskom saboru njegove izmjene i dopune a on ih ovdje, odnosno ministarstvo predlaže ne u obliku izmjena i dopuna nego u obliku novoga, cjelovitoga zakona. Ali zapravo se radi o tome zakonu koji je usvojen 2012. godine u ljeto i od tada je dakle funkcionirao, pratio, bio je praćen. I plod tog praćenja, regulacije tog vrlo delikatnog područja je dakle ovaj novi zakon odnosno defacto izmjene i dopune ranijega zakona. Budući da se radi o tom važnom pitanju, ja ću isto malo dati nekakve opće zamjedbe na tematiku kojom se bavimo. Naime, krenuti ću od ovoga što je kolega Marić rekao govoreći u ime kluba rekavši da HDZ ne može podržati zakon koji nisu podržali sindikati. Pri tome u svojoj raspravi nije naveo niti jedan argument zašto bi prijedlozi Vlade bili lošiji i zašto bi eventualni prijedlozi sindikata ovdje, bar ja imam samo jedan prijedlog sindikata parcijalan zašto bi taj prijedlog bio bolji. Biti protiv prijedloga Vlade samo zbog toga što sindikati su protiv, što je također upitno u ovom slučaju to nije dovoljno. Jer sindikati možda imaju manju odgovornost ulaska i postizanja dijaloga i kompromisa i stalno biti, ako je opozicija stalno na strani sindikata to možda može, možda može biti dobro za glasove, ne mora nužno biti niti to. Ali svakako je kontra produktivno za ukupno sređivanje odnosa i uređenje toga područja jer sutra će taj problem sresti neku drugu Vladu sa nekim drugim strankama i sa nekom drugom većinom. Ovo je pitanje uopće sazrijevanja dakle i toga segmenta našega društva kao što političke stranke su međusobno različite i bore se zapravo za isti dio kolača a znaju i surađivati. Situacija unutar sindikata, među sindikatima a pogotovo između sindikata i poslodavaca je zapravo još kompliciranija nego što je situacija u političkim strankama. I kolega Marić reče da u uređenom društvu zapravo i nisu potrebni sindikati. U uređenom društvu nije potreban nikakav oblik regulacije, sve se događa po nekakvoj logici, dogovaranja, postizanja sporazuma razumijevanja pozicije drugih, razumijevanja općeg interesa, ali mi smo naravno daleko od toga i u ovom primjeru pokazuje se zapravo kako je komplicirana pozicija u kojoj se Vlada nalazi. Naravno da nije moguće očekivati da bi bilo društvo bez sindikata, ali bi bilo logično i blizu toga su neke države, ovoga prvoga niti blizu nije niti jedna, da zapravo Vlada u odnosima sindikata i poslodavaca gotovo i ne sudjeluje, a pogotovo ne nekom strogom zakonskom regulativom. Sindikati i poslodavci bi se zapravo trebali u nekom idealnom odnosu, ja pri tome nikoga ne okrivljujem nego govorim prema čemu bi trebalo težiti, bi se zapravo sami trebali dogovoriti oko međusobnih odnosa, a Vlada bi tu trebala biti tek dobri duh, medijator tih odnosa, svjedok, a ne zapravo onaj partner koji treba premostiti njihove međusobne razlike, što se kod nas najčešće događa. U tom tripartitnom tijelu koje čini Vlada, Vlada bi zapravo trebala biti pasivna u dobrom stanju tih sindikalno-poslodavačkih odnosa, međutim kod nas to nije tako pa se sve mora regulirati zakonom i u svemu mora sudjelovati Vlada pa se onda Vlada optužuje zbog toga što sindikati i poslodavci nisu uspjeli postići dogovor. I ovdje bilo toga i ovdje je bilo govora o tome da bi Vlada trebala biti odgovorna za eventualno pokretanje štrajka i svega onoga što eventualno može donijeti. Odgovorni su naravno svi, mjeru odgovornosti svih partnera u socijalnom dijalogu treba ocijeniti vrlo pažljivo, a ne a priori reći da je odgovorna Vlada jer je ona naš nekakav konkurent jer smo mi opozicija. To po mom mišljenju nije način na koji bi trebalo sudjelovati u raspravljanju o ovako važnim pitanjima kao što je ovo pitanje. Na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj ima 308 sindikata i 32 udruge sindikata, a na lokalnoj razini dakle razini koja obuhvaća samo jednu županiju još toliko približno logično je da ukoliko ne može doći do dogovora sindikata i poslodavaca, a očito nije moglo, da onda Vlada pokuša intervenirati i plod tog napora Vlade je i ovaj zakon, odnosno izmjene i dopune tog temeljnog zakona današnji zakon o kojem ovdje razgovaramo. Kako je komplicirano riješiti to pitanje govori jedan detalj. Naime, u obrazloženju ovoga zakona stoji kako je postignut konsenzus sa socijalnim partnerima, a nezavisni hrvatski sindikati koji su Klubu zastupnika HNS-a dostavili svoje mišljenje i prijedloge, pri tome ti prijedlozi i mišljenja nisu osobito suprotni onome što predlaže Vlada, govori se kako nije došlo do konsenzusa. Dakle niti oko tog temeljnog pitanja da li je došlo do konsenzusa ili nije došlo do konsenzusa nema dogovora, a i način na koji se uopće komunicira zadnjih dana, to sad ulazim u šire područje, govori o tome da se tim načinom govora, tim diskursom ne može niti doći do dogovora. Ako Vlada odgodi raspravu o Zakonu o radu sa namjerom da se još jedanput pokuša postići dogovor sa sindikatima, sindikati to listom ocijene kao kukavičluk Vlade, grubo napadajući i poslodavce i Vladu, onda taj diskurs jednog dijela sindikalnih lidera apsolutno nije pogodan za postizanje dogovora. Tim rječnikom i takvim nastupom ne može se postići dogovor ni oko Zakona o radu niti oko ovoga zakona, niti oko jednog drugog sindikalnog odnosno pitanja tripartitnog dijaloga. U primjedbama koje je naveo Nezavisni hrvatski sindikat nema puno velikih razlika u odnosu na prijedlog Vlade, makar oni kažu da nije došlo do sadržajnog konsenzusa u pogledu zakona. To je pitanje da li je sindikat reprezentativan kad zastupa 10 ili 20% članova djelatnika koji plaćaju sindikalnu članarinu. Vlada predlaže 20, ne znam kakvo je bilo rješenje u prethodnom zakonu. Kolega Marić kaže zašto ne bi bilo 10, ali nije jednako tako iznio razlog zašto ne bi bilo 20. 20 je očito motiv Vlade da dođe do okupljanja sindikata i ministar u svom uvodnom obrazloženju govoreći kaže da će ovaj zakon dovesti do okupljanja sindikalne scene, kao što je i ovaj raniji zakon doveo do okupljanja sindikalne scene. Čak 80% pregovaračkih odbora je bilo ustanovljeno dogovorom sindikata, a ne nužnom arbitražom Vlade, određivanjem reprezentativnosti sindikata i njihovog prava da sudjeluje u pregovorima, što je već samo po sebi krupna stvar. I ako ministar kaže da će ovaj zakon i zbog ove odredbe od 20%, ali i zbog ostalih odredbi dovesti do daljnjeg okrupnjavanja sindikata onda to gledano negativno ne bi trebao biti interes Vlade. Ako su sindikati usitnjeni onda je i vladama lakše postupati sa takvim sindikatima što znači da Vlada radeći na okrupnjavanju sindikata, naravno ne operativno nego postavljajući takvu regulativu, zapravo radi u njihovom interesu i u općem interesu države, a to je da se sindikalni odnosno tripartitni pregovori mogu odvijati na puno jasniji način i puno bolje nego što je to kada se to događa u uvjetima usitnjenosti sindikalne scene. I ne vidim šta bi tu bilo negativno. Naravno da se o tome može razgovarati. Da li je brojka 10% ili 20% to ovisi o nizu faktora, o rasporedu sindikata po granama, o njihovoj snazi, o njihovoj sposobnosti dogovaranja itd. Ali a priori reći da samo zbog toga, zato što je to stav sindikata koji također nije obrazložen ni na koji način, samo je izrečen kao želja zato što je to sindikatima lakše reći da ovaj zakon nije dobar. To svakako nije čini mi se najbolji put regulacije ovog vrlo, vrlo osjetljivog pitanja ukupnoga društvenoga života. I na kraju, dakle ovaj Zakon je u svom prvom izdanju, dakle prije godinu i pol dana bio dobar zakon. To je bio dobar korak koji je učinjen nakon gotovo pet godina teškoga pregovaranja sa sindikatima. Ovaj zakon je na njegovom tragu. On ne unosi nikakve revolucionarne promjene u odnosu na ona rješenja prethodnoga, odnosno za sada važećeg zakona. On samo otklanja neke poteškoće za koje se uočilo u provedbi tog tripartitnog dijaloga da postoje i stoga je naravno apsolutno jasno da će Klub zastupnika HNS-a iz ovih razloga podržati ovaj zakon i u prvom čitanju. Naravno da treba nastojati da u drugom čitanju zakon bude još bolji, da se u onoj mjeri u kojoj je to moguće postigne i suglasnost između sindikata između sindikata i Vlade i poslodavaca naravno koji se ovdje manje spominju jer očito je sa njima u ovom dijelu lakše doći do rješenja, ali ovaj Zakon je i u ovom osobnom obliku dovoljno dobar zakon.

Kažete da sam kazao da nećemo podržati ovaj Zakon samo zato što sindikati nisu podržali ovaj prijedlog zakona. Nije samo zato i nije tako, nego i zbog toga. A nekoliko sam primjera naveo zašto. Ne radi se ovdje o minimalnoj plaći, zakonskoj minimalnoj plaći, ne radi se ovdje ni o smjenskom radu, niti o prekovremenom, niti naknadi za prekovremeni rad. Tada ne bih kazao da mišljenje sindikata utječe isključivo na moje mišljenje, na moj stav. Ali ovdje se radi o reprezentativnosti sindikata i vi kažete da je odgovornija Vlada, nego sindikati kad su oni u pitanju, da oni moraju, da oni misle njihovim glavama, da oni više koriste njima nego sami oni sebi. Kažete da nisam obrazložio zašto 10% kriteriji u postupku utvrđivanja reprezentativnosti. Pa nije ni Vlada utvrdila zašto 20. Ako želi okrupniti zašto nije stavila 40 i imala bi posao, imala bi još krupniji. Ili 100% pa bi imala 1. Ali u politici uvijek ima samo dvije skupine ljudi, sljedbenici i suradnici. Sljedbenici govore ono što neki vole čuti, a suradnici govore ono što bi trebalo čuti. Neću govoriti o razlikama. **Batinić, Milorad Kolega Mariću dio vaše replike nisam razumio. Ne znam što bi vam to bilo sa sljedbenicima i sa suradnicima, ima ih svakakvih i jednih i drugih. Ja sam samo i to čini mi se prilično umjereno rekao ono što ste vi rekli. Vi ste rekli da HDZ ne može podržati zakon zbog toga što sindikati ne podržavaju zakon. Ja ne navodeći druge razloge, vi ste to sada u replici nešto pokušali proširiti sa ovim dodatkom o suradnicima i ovim drugima. Ali ja mislim da taj stav generalno ne može biti dobar. Vi naravno kao predstavnik stranke imate pravo ili obvezu, ne znam to je vaša stvar možda biti protiv Vlade, vladinog prijedloga i biti na strani sindikata. Ali tada bi bilo dobro da pri tome kažete i poneki argument zašto je to tako, pa onda bi ta rasprava između vas i vladinih predstavnika, vladine većine mogla biti produktivnija. Vi to međutim niste učinili, vi ste to propustili učiniti. Rekao sam da je Vlada u ovom slučaju možda odgovornija zbog toga što se ovdje radi o vrlo neposrednom sindikalnom interesu i sindikati braneći naravno svoj interes uključujući naravno i slabosti koje svaka organizacija ima na neki način su možda, možda im je teže preskočiti neki prag koji Vlada ovdje može učiniti jer to nije najneposredniji, je neposredni interes ali nije pitanje održanja Vlade, nije pitanje njene unutrašnje strukture i njenih prava i njenih mogućnosti. Zato sam to rekao. Ali činjenica da Vlada donosi zakon kojim po onome što je rekao ministar i po ovoj odredbi od 20% osnažuje sindikate, govori o tome da Vlada ima dobre namjere. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Radoš, ja ću se nastavit na vašu zadnju rečenicu. Mislim da bi okrupnjavanje tog kako ste rekli sindikata, najbolje bi bilo kada bi ta brojka od 20% bila 21%, bilo bi to još veće okrupnjavanje na 21%. No, ono što sam osnovno htio reći, a to je dijalog koji ste spominjali oko Zakona o radu kojega zapravo nema. Dakle, rekli ste da su sindikati odbili bilo kakav dijalog o Zakonu o radu koji slijedi u zakonskoj proceduri. Pa ja se nadam da ste vi vidjeli ove natpise ovdje od ovih naših Laburista u svezi 16 satnog radnog tjedna i svega onog ostalog što ovdje piše, 16 satnog dana, radnog dana. Pa onda mi nije jasno da vi ne razumijete da sindikati čak i nisu toliko protiv toga, samo ukoliko je taj isti radni dan plaćen a mi smo EU jednako kao u Njemačkoj, Francuskoj itd. ako će čovjek raditi 16 sati zna se koliko će dobiti po Njemačkoj pa neka poslodavac koji tjera radnika da radi 16 sati dnevno, neka ga i plati po njemačkom modelu, po francuskom modelu, po belgijskom modelu, zašto ne? Svi će rado radit, bit će i zaposlenost veća. Zapravo mislim da je ovaj vaš govor koji smo ovdje i malo komentirali u klupama pomalo izvan realiteta koji se odvija da ne kažem valja ili šapuće ulicama iz Zagreba i svih hrvatskih gradova. **Batinić, Milorad Kolega Grubišiću, pa možda ste vi pronašli tu čarobnu formulu, možda je taj 21 savršen upravo za ovaj trenutak i za ovo doba godine i za ovu političku situaciju ako to tako smatrate onda bilo bi dobro da to obrazložite, predložite i možda će ministar prihvatiti da to bude baš 21% samo niste kao ni kolega prije vas rekli ni jedan argument zašto bi to trebalo biti baš 21%. U konačnici može biti i 49%, tada bi idealno bila samo dva sindikata, odnosi bi bili jasni ali pretpostavljam da bi to za sadašnje stanje naše sindikalne scene bilo neprimjereno zbog toga što postoji veliki broj sindikata pa bi ih se moralo prisiljavati da se u kratkom vremenu koncentriraju što vjerojatno ne bi bilo zgodno. Možda bi idealno bilo baš to da se postigne 49% pa evo neka ministar razmišlja oko vašeg prijedloga od 21% i moga od 49%. Ja nisam rekao da su sindikati odbili razgovor sa Vladom i ovdje u mišljenju sindikata nezavisnih hrvatskih sindikata piše da je neistina je da je održano niz konzultacijskih sastanaka socijalnih partera predstavnicima Ministarstva rada. Međutim nije posebnim konsenzusom u samom tekstu niti sadržaj prijedloga zakona. Dakle, što može učiniti Vlada nego organizirati niz sastanaka, ti su se sastanci dogodili, očito nije došlo do dogovora, ja pri tome nisam rekao da je za to što nije došlo do dogovora kriva Vlada ili su krivi sindikati ali Vlada je na neki način učinila svoj dio posla kako je tekao taj sindikalni razgovor to je meni teško reći. Prema tome Vlada svakako nastoji da se sa sindikatima u pogledu ovog zakona i u pogledu Zakona o radu dogovori tko je u konačnici odgovoran što dogovora nije bilo ili ga neće biti, to je sad naravno drugo pitanje.

hrvatskih sindikata što govori samo o tome kako smo i teško dolazili do same verzije zakona i da je usuglašavanje među središnjicama bilo tako kako je pa evo sad obzirom da smo mi tekst usuglasili ja ću Hvala i vama. išli u promjene zakona samo u onim dijelovima za koje su sindikati rekli da ne valja provedba i tu smo se usuglasili. Prema tome sindikati su sami otvorili problem strukovnih sindikata, tu smo se dogovorili da strukovnih sindikata nema. Sindikati su otvorili pitanje da poslodavac ne može pokretati postupak utvrđivanja reprezentativnosti, usuglasili smo se i to je u zakonu. Također smo se usuglasili na prijedlog sindikata da sastav lokalnog GSV-a mora odražavati sastav nacionalnog GSV-a prihvatili smo. Također smo zajedno regulirali tko je stranka kolektivnog ugovora i tko štrajka, prijedlog sindikata smo prihvatili. Postupak za reprezentativnost za gospodarsko socijalno vijeće dakle sustav prikupljanja podataka sindikati su predložili kako ćemo prikupljati podatke, prihvatili smo. Način da ostane podataka o članovima sindikati su nam to dostavili, prihvatili smo. Utvrđivanje sastava pregovaračkog odbora za državne i javne službe zajednički prijedlog sindikata prihvaćeno, broj članova tih pregovaračkih odbora, prijedlog sindikata nakon usuglašavanja prihvaćeno. Trajanje reprezentativnosti bilo je tri godine, sindikati su predložili da traje dok traje kolektivni ugovor, prihvaćeno. Sindikati su predložili nacionalne klasifikacije zanimanja dakle i to smo brisali. Prema tome ono što su sindikati prihvatili da ostane u zakonu što je bilo možda prijeporno a na kraju su i prihvatili da ako sindikat ne prigovora gubi reprezentativnost, dakle i to smo brisali. Prema tome, sve ono što je u ovom zakonu napisano je usuglašeno sa sindikatima i ne može nitko tvrditi da nismo prihvatili prijedloge koje su nam sindikalne središnjice predložile. Žao mi je što je ovaj dopis došao u Sabor ali na to nismo mogli utjecat. Hvala potpredsjedniče. Pa uvaženi ministre baš mi vas je jako žao jer rekli ste na početku da ste vrlo teško došli do ovoga zakona a onda poslije toga ste sami sebe negirali, sindikati su sve predložili a mi smo evo sve ovo prihvatili. Nemam riječi i nemam komentara koliko ste se jako puno namučili oko ovog zakona i baš mi vas je žao. Odgovor, izvolite ministre. jer ovo što je predloženo i što je prihvaćeno nije prijedlog samo jedne središnjice, nego ovo su različiti prijedlozi različitih središnjica koje je trebalo usuglasiti sa svim središnjicama. Prema tome zadaća Vlade je bila da sjedne za stol, da okupi sindikalne središnjice i da zajedno dođemo do zakona. Sarkazam vam ne treba. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a, Hrvoje Nekić. Izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dopustite da u svojoj raspravi kažem koji su najvažniji zaključci koji proizlaze iz donošenja ovog zakona. Dosadašnja primjena zakona je pokazala da zakon ima pozitivne učinke na suradnju sindikata s obzirom da se u velikom broju slučajeva temelji na sporazumu svih sindikata. Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti je ubrzan i pojednostavljen, a sve izmjene i prijedlozi izmjene zakona temelje se na dosadašnjim iskustvima i praksi primjene zakona. O svim pitanjima koje je ministarstvo otvorilo tijekom rasprave o sadržaju izmjena zakona postignut je konsenzus. Zakon će za posljedicu imati jačanje i okrupnjavanje sindikata što je bitan preduvjet kvalitetnog socijalnog dijaloga za koji je ova Vlada u potpunosti opredijeljena. Važeći Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje donijet je 18. srpnja 2012. godine. Od dana stupanja na snagu zakona prema evidenciji kolektivnih ugovora koja se vodi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava sklopljeno je 57 novih kolektivnih ugovora koji se primjenjuju na cijelom području RH te 60 izmjena i dopuna važećih kolektivnih ugovora pri čemu je ovaj podatak ne obuhvaća vrlo velik broj kolektivnih ugovora i izmjena i dopuna važećih kolektivnih ugovora sklopljenih u ovome razdoblju, a koji se primjenjuju samo na lokalnoj razini te o njima evidenciju vode uredi državne uprave u županiji pa je taj broj i znatno veći. Dakle, važeći zakon je djelomično ostvario očekivane učinke, ali su u njegovoj primjeni uočeni i određeni problemi. Nakon niza održanih konzultacija, sastanaka sa socijalnim partnerima, reprezentativnim sindikalnim središnjicima i Hrvatskom udrugom poslodavaca, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je pristupilo izradi novog zakona kojim će se ukloniti svi uočeni nedostaci u primjeni važećeg zakona. Ono što je važno naglasiti da je o sadržaju ovog zakonskog prijedloga postignut konsenzus sa socijalnim partnerima. Jedno od ključnih pitanja koji se uređuju ovim zakonom je pitanje stranaka kolektivnog ugovora i prava na štrajk. Nadalje sa ovim zakonom predlažem da će kolektivni ugovor kojeg su pregovarali reprezentativni sindikati biti važeći ako ga potpišu reprezentativni sindikati koji u svom članstvu imaju više od 50% radnika članova u odnosu na ukupan broj radnika članova svih reprezentativnih sindikata na području, odnosno razini za koju se kolektivni ugovor sklapa. Isto tako na prijedlog većine sindikalnih središnjica usvojen je prijedlog da se onemogući strukovno kolektivno pregovaranje te u tom smislu i propisivanje posebnih uvjeta reprezentativnosti strukovnih sindikata koji su prema važećem zakonu morali ispunjavati dosta niže kriterije za reprezentativnost čime se poticala daljnja fragmentiranost sindikalne cijene. Također je usvojen prijedlog sindikata da se poslodavcima onemogući pravo na pokretanje utvrđivanja reprezentativnosti, da se ukine obveza da o sustavu pregovaračkog odbora sindikata odlučuje povjerenstvo ako se nakon postupka utvrđivanja reprezentativnosti reprezentativni sindikati ne mogu dogovoriti o sustavu pregovaračkog odbora. Nadalje, za razliku od važećeg zakona, temeljem kojeg svi sindikati potpisnici sporazuma steću reprezentativnost, ovim se zakonom predlaže da svi sindikati međusobno pisanim sporazumom utvrđuju koji su sindikati reprezentativni za pregovore o sklapanju kolektivnih ugovora što je dobro rješenje za ona područja, odnosno razine na kojima djeluje veliki broj sindikata. Primjena važećeg zakona bila je otežana u postupcima utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivne pregovore u državnim i javnim službama se u jednakim situacijama nije dosljedno poštivana jednaka načela te su za državne službe utvrđivala reprezentativnost sindikata, a za javne službe se za pregovore o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora utvrđivao sastav Pregovaračkog odbora. Trajanje jednom utvrđene reprezentativnosti sada se produžuje na vrijeme važenja sklopljeno kolektivnog ugovora pa se zakonom jasnije propisuju situacije ukoliko tijekom važenja kolektivnih ugovora ili nakon njegova isteka dođe do promjena na sindikalnoj strani ili ukoliko je počeo djelovati novi sindikat. S obzirom na uočene nedostatke u provođenju postupka utvrđivanja reprezentativnosti udruga sindikata i udruga poslodavaca više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima ovim se zakonom na jasniji i pravedniji način uređuje postupak utvrđivanja reprezentativnosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima. Na prijedlog sindikalnih središnjica na pravedniji je način utvrđeno vremensko razdoblje za koje se dostavljaju podaci kao i vremenska točka u odnosu na koju sve sindikalne središnjice dostavljaju podatke. Evo dopustite da za kraj još jednom ponovim da je zaista ovaj zakon donesen uz uz konsenzus i na, zapravo usuglašen se sa sindikatima koji su zapravo sudjelovali u samom donošenju ovog zakona i klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima i suradnicom. Malo prije sam čuo tvrdnju da je ovo pravedniji sustav i pravedniji zakon o reprezentativnosti sindikata negoli onaj od prije godinu dana. Tko smo mi zastupnici u Hrvatskom saboru ili pak članovi Vlade da o tome govorimo. Pa to bi valjda trebali sindikati reći da je on pravedniji, oni bi se trebali izjasniti o tome da su postigli putem dogovora središnjica nekih sindikata sa Vladom odnosno išli su prema ministru, valjda imaju dobre veze, i postigli evo kako reče sam ministar nabrojio je koje su to sve prednosti ovoga novoga zakona. A znamo da smo prije godinu dana vodili slične ovakve ovakve razgovore, ovakve da kažem verbalne dvoboje u svezi reprezentativnosti sindikata. Situacija u RH je kako je kako je rekao kolega Marić, ako gledamo realno i krećemo se ne samo u ovim novim automobilima koji su stigli i onda pred kućom sjednemo u automobil, vozač me odveze u ministarstvo, a da ne sretnem nijednog građanina putem. Sjednite u tramvaj, odite, živite svi uglavnom u Zagrebu, pa vidite što će vam narod u tramvaju reći. Černobil i černobilska havarija eksplozijom trećeg bloka osamdesetih godina zagadila je pola Europe, a i pola Rusije. Ovih dana je ne bi htio biti vanjskopolitički porok ili mudrac, ali ponovo je otprilike nekako u istom obliku eksplodirala Ukrajina. Ukrajina se od Hrvatske dijeli geografski samo Mađarskom, Ukrajina graniči sa Mađarskom, a Mađarska sa Hrvatskom. Ja ne bih htio ponavljati ono što je gospodin Marić rekao već ovdje, ali situacija nakon svih ovih prijevara koje ste nam donijeli u ove dvije godine, počevši da HBOR i šegonisti koriste, pardon da se HBOR od strane šegonista koristi kao kasa uzajamne pomoći, od toga da se nabavljaju novi automobili, od toga da se zapošljavaju podobni, od toga da se postavljaju podobni direktori, ravnatelji i svi ostali, od toga da se liječnik sa bolnice na Rebru prebacuje u Dubravu da bi bio sanacijski ravnatelj, od toga da se uvodi smjenski rad liječnicima, kirurzima koji ne mogu obavljati svoj posao, od toga da je ministar kriv izravno kriv za listu čekanja u bolnicama, u bolnicama, od toga da nema štrajka sada već tri mjeseca, dva, tri mjeseca, a da je lista čekanja povećana upravo zbog poteza nadležnog ministra zdravlja kako se on voli zvati, a ne zdravstva.

i vladajuće da razmisle, da dobro razmisle što rade, da napokon počnu razmišljati i da donesu zakone pa i ovaj zakon Prijedlog zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata onako kako to Bog zapovijeda. Nitko ovdje od klubova nije govorio o reprezentativnosti udruga poslodavaca kao da ih nema. Nitko ne govori ovdje govori i o reprezentativnosti udruga poslodavaca, samo govorimo o reprezentativnosti sindikata. O sindikatu državnih službenika rekli smo da nema nikakvih problema, međutim kada se radi o javnim službama poglavito o zdravstvu onda ova brojka o reprezentativnosti u članku 8.kaže ovako "U postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata iz stavka 1.ovog članka reprezentativnim sindikatom smatra se sindikat koji kod poslodavca koji kod poslodavca ili na razini za koju se sklapa kolektivni ugovor ima najmanje 20% radnika". Jesam predložio sam, priznajem 21% da bude simbolika skupa sa onima koji su izmislili Agendu 21 ili Plan 21, znamo i od kud potječe Plan 21. "Od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika", gledajte u zdravstvu u zdravstvu koje zapošljava ukupno 73 tisuće 77 djelatnika doktora ima ukupno samo 17%. Da su svi doktori u sindikatu, da su svi doktori medicine u sindikatu ne bi dosegnuli ovu brojku od 20%, a nisu svi u sindikatu, znamo znamo da nisu svi u sindikatu. Medicinske sestre, ja ne želim zavaditi sada sestre i doktore, čine u tom broju od 73 tisuće djelatnika u zdravstvu 46% ili 36 tisuća medicinskih sestara i tehničara. I sada pamtimo dane kada je ministar Ostojić na sudu kaže dobio Hrvatski liječnički sindikat, a znamo i zbog čega. Upravo zbog toga što je jednom jednom omaškom administrativnom itd. došlo do toga i sada se mahalo sa rješenjem suda o ne produživanju kolektivnog ugovora. Kako to liječnici mogu i njihov liječnički sindikat, ne branim tu ni Babića ne zanima me uopće, neću govoriti o imenima, kada ima samo 17% doktora uopće zaposlenih u zdravstvu RH može namiriti ovih 20%? Ne može nikako, ne može dosegnuti da su svi u sindikatu. Nema te reprezentativnosti. I kaže se da strukovni sindikat liječnika nema pravo, tako kaže ministar, nego radi se isključivo o granskim sindikatima koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavak, 1., 2., 3., 4., 5. koji su ovdje navedeni, da ih ne ponavljam, svi smo dobili te materijale. Da, da, javne službe. No, ja ne bih htio opet govoriti i da budem nekakav zloguk i prorok o generalnom štrajku i u što se sve može izroditi opći ili generalni štrajk. U svakom slučaju s obzirom da nemamo, da je ovo zapravo nekakvo, rekao bih, ako je to tako kao što ministar kaže da su sindikalne središnjice poslale afirmativni stav prema ovakvom prijedlogu da su se kao dogovorile onda je to sindikalno samoubojstvo iz zasjede. Upravo tako. Ovdje se žalimo, mnogi se žale na broj sindikata u Republici Hrvatskoj. Pa mi imamo 144 stranke, mi smo nekakvo demokratsko društvo, evo i broj sindikata ima, ja ih ne znam koliko ih točno ima, ali broj političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je 144. Ne znam koliko ima u Saboru ali ima 9 klubova a sada koliko ima stranaka dalje ne znam. I dva još, tri pojedinačna, ajde 11. Dakle, to ne znači da ako u Saboru ima 9 klubova da mora biti samo 9 sindikata reprezentativno. Radi se dakle o granskim a radi se i o strukovnim. Pri tome ponovo ostajem kod onoga što sam priupitao u početku ministra Mrsića je li zapravo ovo način kako da se Hrvatskom liječničkom sindikatu onemoguće pregovori i da o njemu odlučuje gospođa Avberšek ili ne znam ni ja koja iz onoga granskog sindikata zaposlenika u zdravstvu a znamo kako je gospođa Avberšek nastupala i čiji je ona igrač. Prema tome klub HDSSB-a a i pogotovo iz ove moje liječničkog pogleda ne može prihvatiti ovaj zakonski prijedlog. Hvala i vama. Ima jedna replika Jozo Radoš, izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Grubišić, vi govorite o tome kako liječnici koji čine 17% zaposlenika u sustavu zdravstva ne mogu ni doseći brojku od 20% jer ih nema 20% a ne samo da nisu sindikalno organizirani. Ali vi pri tome zapravo niste na tragu zakonskih rješenja. Zakon niti ne predviđa tu vrstu reprezentativnosti za tu vrstu sindikata u javnim službama. Zakon kaže u članku 3. da je reprezentativna udruga sindikata ako je u nju udruženo sindikati imaju najmanje 50 tisuća radnika članova. To udruga ne može biti. Prema tome to se i ne tiče tih sindikata koji zastupaju djelatnike u javnim službama ili u državnoj upravi nego u ovim djelatnostima uglavnom proizvodnje, industrije, trgovine itd.. Prema tome, govoreći o tome niste na dobrom tragu. I ovaj zakon apsolutno nema veze i nije nikakva opasnost za moguće sudjelovanje liječničkog sindikata u pregovorima sa Vladom Republikom Hrvatskom jer to je regulirano na drugi način ovim zakonom odnosno zakonom koji je još uvijek na snazi. izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolega Radoš. Očito mi ili ne čitamo jednako ili ne znam o čemu se radi. Ali odlaskom silnim nastojanjima naše Vlade i ministra resornog zdravlja Ostojića broj liječnika se tako i tako smanjuje pa onda i pitanje reprezentativnosti i samog dakle dakle strukovnog sindikata, više nije ni upitno jer već je 500 doktora napustilo Republiku Hrvatsku a napustiti će još, to je vaša tendencija ukupno vaše Vlade a naročito vas iz jedne stranke. U ime kluba Hrvatskih laburista-stranke rada, Zlatko Tušak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Priklanjam se svima onima koji su rekli da glavnu riječ oko ovoga zakona trebaju dati sindikati, s druge strane poslodavci ali jasno i Vlada jer ona je treći segment u tripartitnim odnosima i da oko ovakvog zakona je najbitnije ako socijalni partneri među sobom imaju konsenzus i imaju nekakav zajednički stav onda je vrlo lako i razgovarati oko zakona. Da li je zakon dobar ili loš, vrijeme će pokazati. Prvi puta kada je donašan Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata on je imao za cilj nešto sasvim drugo. Tada je osnovna tema bila članak 262. Zakona o radu koji je bio sadržan u prijedlogu i u konačnosti donošenje ovoga zakona jer je stavio van snage produženu primjenu kolektivnih ugovora. ono što je tada govorilo se oko samog zakona to je bilo da će on pomoći da dođe do okrupnjavanja sindikata na sindikalnoj sceni u Hrvatskoj i da će pojačati kolektivno pregovaranje. No evo, nakon malo više od godinu i pol dana imamo novi zakon, ministar je rekao da je teškim pregovorima došlo se do tog zakona. Ali na nešto na što bih se ja htio osvrnuti, ne da kritiziram sam zakon nego ciljevi koji su postignuti sa tim zakonom. Mi smo tada prvi put kada je donošen imali 534 sindikata i 24 udruge udruge više razine. Danas imamo na sindikalnoj sceni 308 sindikata na nacionalnoj razini i 23 udruge sindikata više razine, 313 sindikata na lokalnoj razini i 3 udruge više razine. Tu se nije promijenilo ništa. Po ovim podacima možda oni nisu bili tada točni, ali ispada da imamo više sindikata nego što smo imali tada, što znači da onaj osnovni cilj zakonom nije postignut. I danas je ovdje bilo govora o reprezentativnosti i po ovome što smo čuli i što piše u materijalu da je 540 sindikata ostvarilo svoju reprezentativnost od ovog broja koje sam maloprije rekao, ali i diskusija je bila u smislu da postoji 78 sporazuma i da su sporazum potpisali 234 sindikata. I sad tu smo pobrkali određene stvari, znači sindikalna scena se nije ništa promijenila, jedino su sindikati se dogovorili, ovih 234 sindikata se dogovorilo sporazum upravo zato da se ne utvrđuje njihova reprezentativnost zakonom mi imamo neko9liko stvari koje se regulira. Prvo je pitanje reprezentativnosti za Gospodarsko-socijalno vijeće, to je pitanje tripartitnih odnosa Vlade, poslodavaca i sindikata, koji trebaju zauzimati određene stavove kad je u pitanju ova država, dolaziti do određenog rješenja, konsenzusa svih socijalnih partnera da bi ova zemlja izašla što prije iz krize, da bi bili bolji rezultati. No ovdje vidimo prekinut je rad Gospodarsko-socijalnog vijeća, o tim stvarima se ne razgovara i jasno da imamo samo jednu stranu, a to je Vladu koja predlaže zakone i nema socijalnog konsenzusa i ja se bojim da takvim načinom i takvim radom mi ćemo teško izaći iz one stvarne krize, samo je možemo produljivati i produbljivati i možemo međusobno ući u što je moguće veće sukobe. I nekoliko riječi kada je u pitanju kolektivno pregovaranje, onda ovaj sam zakon ima i određene sadržaje. Sa jedne strane moramo reći da je pitanje utvrđivanja reprezentativnosti, ali on zadire i u određena područja kolektivnog pregovaranja što na neki način nije dobro ili samo pitanje kolektivnog pregovaranja je trebalo ući u Zakon o radu ili eventualno reći neka to bude i nekakav treći zakon. Bojim se da sa ovim rješenjem nije dobro I ono što je najbitnije, da li u ovakvoj situaciji Hrvatska sa ovoliko problema koliko ima, kada se govori i kada vlada jedna mantra da su radnici samo trošak i praktično ispada, stekao se nekakav dojam, jedina krivica sadašnjih problema u ovoj zemlji su radnici jer vjerojatno oni su jedini trošak i samo tu treba rezati određena prava. Nije dobro, to će imati dugoročne posljedice, a to je pitanje i kolektivnog pregovaranja i stvaranje jedne određene sinergije, stvaranje jednakih uvjeta kada su u pitanju primanja pojedinih radnika i tu je pitanje dolaženja do kvalitetnih granski kolektivnog ugovora koji bi imao svoju svrhu, ali mi smo još daleko od toga. Vlada je podredila prvenstveno svoj način, imamo ovo što vam nudimo, ako to prihvaćate oko toga se možemo dogovoriti, ako ne prihvaćate onda možemo se sukobiti i to na na neki način nije dobro. Treba razgovarati da se uvaže argumenti, ali i posljedice za određene poteze koji se vuku. I jedna primjedba, neću više dalje duljiti, a to je pitanje članak 12.

kaže da primjena kolektivnog ugovora se može odnositi samo na radnike jednog poslodavca, zašto ne bi to moglo potpisivanje kolektivnog ugovora sa više poslodavaca i da zajednički poslodavci pregovaraju. Mislim da je to nedostatak i o tome treba itekako razmisliti da li u konačnosti prijedloga zakona ne omogućiti pitanje kolektivnog pregovaranja i za više poslodavaca jer ovako razbijamo taj dio kolektivnih pregovora na nižu razinu, cjepkamo kolektivne pregovore. A ovim zakonom ne rješavamo ono osnovno pitanje koje sam rekao da bi trebalo biti cilj, a to je doći do granski kolektivnih ugovora i stvarati jednake uvjete za radnike koji rade u pojedinim djelatnostima, njihova primanja, njihova prava i onda bi mogli govoriti da smo na neki način uređena zemlja, ovako nismo. U jednoj tvrtci primaju radnici puno manja primanja, a tvrtka može biti i uspješna dok u drugoj tvrtci imamo možda potpisane kolektivne ugovore. Ona lošije posluje, ali primanja su puno veća. I to su određene nelogičnosti koje bi se mogle na neki način stvoriti da se gospodarstvo i prava radnika izjednače, a onda jasno da tržište, sposobnost je to koje koje će diktirati tko će ostati na takvom tržištu bio uspješan ili propasti. Ovako ispada ono koje sam prethodno rekao ono pitanje mantre da su radnici jedini trošak u ovoj državi i jedini krivci za ovakvo stanje. Hvala i vama. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Podržavam ovaj zakon, smatram da je zakon dobar, a prije svega zato što u skladu sa svojim imenom koji nosi je tako i donesen. Dakle i kao što je ministar rekao, više puta ponovio da je sve usuglašeno upravo sa sindikatima. Naime, i kad govorimo o ovom prijedlogu zakona dugo se i donosio, ovaj prijedlog je još i bolji, onaj prvotni. Dakle, utvrđivanje te reprezentativnosti osobito je važno upravo u sustavima kao što je naš gdje je sindikalna scena brojna, ali ipak ne snažna u smislu da ne pokriva možda i one sektore, pogotovo dobar dio privatnog sektora koji bi trebao biti pokriven sindikalnim organiziranjem. Dakle, i s ovim prijedlogom zakona upravo i zbog takve situacije pa koja je više-manje i u suvremenom svijetu, pa i u Europi diljem svijeta dakle da se upravo čuva za najreprezentativnije organizacije a takav je pristup i u skladu sa načelom udruživanja. Kriteriji su objektivni, točno unaprijed određeni. I oni mogu izroditi i dobrim razgovorima i dobrim rješenjima koja su na dobrobit poslodavaca, a prije svega samih radnika. Ono što mi se čini posebno važnim napomenuti ovdje je da se osvrnemo malo i na sam položaj, odnosno ulogu sindikata danas, pa i u našem društvu. Znamo da su tradicionalni odnosi, odnosi između poslodavaca i posloprimaca posredstvom sindikata danas često u teoriji i praksi se smatraju zastarjelom, nekom paradigmom. Međutim, vjerujem kao i Vlada da uloga sindikata, sindikalnih pokreta i u suvremenom svijetu, u globaliziranom svijetu itekako ima ulogu, ali svakako i jednu novu ulogu. To vrijeme se počelo mijenjati, možda smo ga mi kasnije uočili osamdesetih u vremenu snažnog tehnološkog napretka, globalizacije i dakle prepoznatljivost radnika, njegove uloge sve je bila manja. Slažem se upravo sa prethodnim govornikom koji je govorio, ali to zahtijeva promjenu apsolutno ekonomskih odnosa i ekonomskog uređenja gdje radnik neće biti trošak. Slažem se s time, ali to je jedna, to je rasprava mnogo ozbiljnija. Možemo je otvoriti ovdje kao jednu temu kuda ide Hrvatska i sa kakvom ekonomskom politikom. Socijaldemokrati i njihove koalicije ni u jednoj zemlji, ni u Francuskoj, ni u Hrvatskoj ne mogu odgovoriti svom poslanju onda gdje smo vezani konzervativnim pravilima na nivou Europske unije. I sad se očekuju europski izbori, ali to još uvijek nije prepoznato. Mi mislimo da tamo idemo zastupati svoju zemlju, tamo idemo zastupati čovjeka, prije svega zastupamo i zemlju, ali prije svega ono što je u interesu ljudi diljem Europe pa tako i u Hrvatskoj, ono što znači drugačiji ekonomski poredak za svakog čovjeka ponaosob. Što znači ponovo radničko uključivanje? Što znači čitav niz onih prava koja su, dakle sva prava koja su imali radnici koja su polako bljedila počevši od Europe, pa onda i kod nas. Ona su posljedica upravo tih novih nekih odnosa ali i onda što se sramotno događalo u Hrvatskoj da sve ono što je dobro da se pljucalo po tome i da su ljudi koji su govorili u zaštitu da se ne ruši tvornica bili prozivani komunjarama, a sada nam takvi dijele lekcije. I tobože iz nekakvog velikog straha zabrinutosti izazivaju ovdje i paralele ozbiljnosti situacije sa Ukrajinom. Pa to je sramotno! To je sramotno i to je nedostatak odgovornosti. Istina je, delikatna je situacija. Svi trebamo pokazati zaista odgovornost. Naravno onaj tko je na vlasti više ima odgovornosti, ali ni oporba nije imuna od odgovornosti. Dapače, jer što će se dogoditi. Sa takvim koji vrebaju tešku situaciju a tu, ovdje nema nevinih koji su, a oni koji su doprinijeli najviše se sada rugaju i najviše su tobože zabrinuti. Gdje je tu odgovornost? Hoćete li da tu situaciju upravo iskoriste oni populisti, opasni ljudi zlih namjera gdje nas može još gore nešto očekivati. Tu je ovdje naša odgovornost. Dakle, hajmo se prisjetiti i onih vremena, dakle sve ono što je radništvo ostvarilo, ostvarilo je tijekom stoljetne borbe za radnička prava. Ona nisu nikad bila dana, ona su bila izborena pa smo se mi onda tome rugali i smijali devedesetih godina kako bi opljačkali to. Dok su se ljudi borili kad su se vratili, ako su ostali živi pa nema ni zgrade, a kamoli njegovog radnog mjesta. I sad nam ti dijele lekcije. Nema radnog mjesta. Znate što je radnik, kakva plaća. Što je radnik izgubio i ne samo svoj ponos i dostojanstvo jer mu to nitko ne može osobi oduzeti a ponajmanje bilo koja vlast, izgubio je svoje ime. Pa sjetimo se onog sramotnog zakona gdje se radnik više nije nazivao radnik, nego zaposlenik a odredba je bila dužan se slušajte ovaj glagol pokoravati poslodavcu. I sada nam ti dijele lekciju. Pa s kojim pravom? Gdje je tu odgovornost? Pokažimo u ovim trenucima pogotovo kod ovog prijedloga zakona koji je dobra podloga za razgovor jer nema ništa bez razgovora i samo naizgled ti ti su interesi različiti poslodavca, radnika, vlasti. Oni su samo naizgled, oni mogu i biti konkretno, dnevno suprotstavljeni ali ako dubinski promatramo stvar onda moraju biti svi na istom zadatku. Pa možete misliti kad jedna svjetska umražena neoliberalistička tvorevina financijske koja tvrdi međunarodni monetarni fond koji upozorava u svijetu na velike razlike između bogatih i siromašnih. Dakle, ono što ja hoću reći ovim prijedlogom zakona umjesto da se pohvali, da se pohvali upravo to što je ovakav prijedlog zakona kao dijalog s kim ćemo razgovarati i kako ćemo razgovarati, da se pohvali govori se nešto što nema veze s ovim. Pojavljuju se niske strasti. Gdje je tu odgovornost kada se pred izbore zaključuje kolektivni ugovor u osiromašenoj tada i opljačkanoj od te vlasti Hrvatskoj, nameću se nove obveze za novu garnituru oni koji će doći. Milorad (HNS)** Hvala i vama. I ministre završno izvolite. Hvala lijepo. Nadam se da ćemo do drugog čitanja dobiti neke konstruktivne prijedloge. Ovo što smo čuli je bila načelna rasprava. Nadamo se da ćemo i pozivamo sve klubove da nas dostave svoje prijedloge kako bi možda ovaj zakon bio još bolji nego što je sada. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra počinjemo sa Izvješćem o provedbi službene razvojne pomoći RH u inozemstvu za 2012. godinu.